представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Докладът на Комисията по енергетика и Проектът на решението ще ни представи председателят на Комисията господин Добрев. Слушаме Ви, господин Добрев. ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание На заседание, проведено на 12 март 2015 г., Комисията по енергетика обсъди Процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 89 от Правилника за организацията и

Народното събрание трябва да избере председателя и останалите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. След проведеното обсъждане Комисията по енергетика с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния „Проект! РЕШЕНИЕ „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание събрание I. Предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране и представяне на документите им. 1. Предложения за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание. Предложенията за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи: писмено съгласие на кандидата по образец – приложение към решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; г) свидетелство за съдимост; д) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за: аа) председател отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д” във връзка с § 1, т. 59 или 59а от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; бб) член със стаж в областта на енергетиката отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка с § 1, т. 59 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; вв) член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б” във връзка с § 1, т. 59а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката; член – юрист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в” от Закона за енергетиката; дд) член – икономист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г” от Закона за енергетиката. II. Публично оповестяване на документите. 1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно,

може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да му бъдат поставени. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. III. Изслушване на кандидатите. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по енергетика проверява представените документи и дали кандидатът отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател и за членове – до три минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Кандидатите за председател представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 15 минути на кандидат. Кандидатите за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 5 минути на кандидат. 5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по енергетика задава в резюме въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор. 7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите. Ако са изслушани няколко кандидата за дадена длъжност, Комисията по енергетика изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за енергийно и водно регулиране. IV. Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика. 3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и четирима членове със стаж в областта на енергетиката, двама членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, един юрист и един икономист. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидата за една длъжност гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за”. 7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Приложение към Решението ДЕКЛАРАЦИЯ

Заповядайте, господин Великов. Квесторите, моля поканете народните представители в пленарната зала. Предстои гласуване. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз размених няколко думи с председателя Добрев, преди да започне заседанието, в почивката, и ми се струва, че тук, тези изисквания, които са за член юрист и член икономист са твърде общо посочени. Само юридически стаж за член юрист и само стаж в областта на икономиката за член икономист. Знаете, че първоначалното предложение, което беше подкрепено, да има увеличаване на състава, който е за ВиК, така че да има четирима специалисти от ВиК сектора, както има четирима специалисти в областта на енергетиката, не беше

В този смисъл бих помолил, ако е възможно, най-малкото, дори да не е вписано, но и председателят Добрев, ако желае, да вземе отношение, но все пак тези юристи и икономисти да имат да имат някакво отношение, някакъв стаж или да бъдат предпочетени от нас, когато при равни други условия, когато някой от кандидатите... Или да поканим и такива кандидати, които определено имат стаж и в областта на ВиК сектора, тъй като дори те да присъстват на заседанията, където е сектор енергетика, там ще има 4 специалисти в областта на енергетиката и икономистът и юристът ще допълват със своите общи юридически или икономически познания, но специално за ВиК състава ми се струва, че струва, че като допълващи някак си би било хубаво да имат стаж във ВиК сектора. Не предлагам конкретни промени, за да не бавя приемането на прослужените правила, но ми се ще най-малкото като една препоръка към Комисията и пленарната зала да предпочетем такива юристи и икономисти, които имат доказани

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първото нещо, което искам да напомня, е, че приемаме правила в момента, а не се занимаваме с неща, които са вече минали. Законово дали е било добре или не, е друго нещо. Аз също имах тогава предложение за по-разширен състав с повече ВиК вътре, но, за съжаление, това не мина. Така че нека да се съсредоточим върху правилата, и второто нещо, което е, няма как в една комисия, въпроси, свързани с енергетика и с ВиК услугите и икономистите да бъдат тясно насочени само във ВиК-сектора. Така че, много Ви моля, нека да си вървим по реда, ако имаме някакви забележки по процедурите за издигане и за утвърждаване, и така нататък, около тях да се води спорът, а не по неща, които вече отдавна са минали. Благодаря. Госпожо председател, колега Ерменков! Мисля, че подценяването на ВиК-сектора продължава и с тази реплика. Затова смятам, че при добра воля и комисията, и пленарната зала биха могли поне в известен смисъл да компенсират онова, което не е направено при приемането на промените в Закона за енергетиката. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но само ако е в рамките на закона, господин Великов. Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Поставям на гласуване Проекта на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам на вашето внимание „ДОКЛАД първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, госпожа Мери Пейчева, директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството” в Изпълнителната агенция по лекарствата, господин Юлиян Якимов, главен юрисконсулт, Дирекция „Лекарства и медицински изделия” в Националната здравноосигурителна каса, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации. Законопроектът беше представен от министъра на здравеопазването. Той запозна членовете на Комисията с целите на предлаганите законодателни промени, които са насочени да осигурят прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013 на Комисията за определяне и наблюдение на нотифицираните органи съгласно Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно активните имплантируеми медицински изделия Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия от 24 септември 2013 г. (ОВ, 253 от 25 септември 2013 г.). Законопроектът предвижда прехвърляне на дейността по оценяване, определяне, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи за медицинските изделия от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор към Изпълнителната агенция по лекарствата В мотивите на Законопроекта е посочено, че регламентирането на процедура за оценяване на кандидатите за нотифицирани органи на ниво Европейски съюз, без централизиране на тази дейност, гарантира диалог между държавите членки и се базира на съвместна оценка на националния орган и на комисия от представители на две други държави членки и представител на Европейската комисия. Законопроектът предвижда Изпълнителната агенция по лекарствата, която е компетентен орган за медицинските изделия, да изпълнява функцията и на „определящ орган” съгласно чл. 1, буква „д” от Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013, предвид спецификата на сектора. Съвместяването на дейността по определяне и наблюдение на нотифицираните органи и дейността по надзор на пазара и проследяване на безопасността на медицинските изделия, в рамките на една структура, цели улесняване на изпълнението на задачите на определящия орган. Тъй като този орган разполага с необходимата информация (доклади за инциденти, доклади от органите за надзор на пазара за неизправности на изделия, пуснати на пазара, и други), насочваща към евентуално неизпълнение на задълженията на нотифицирания орган или на отклонение от добрата практика, тази информираност му дава възможност за своевременна и бърза реакция. Предложеният законопроект осигурява единно тълкуване на критериите за определяне на нотифицирани органи чрез препращане към Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013. С предлаганите законови промени се въвежда изискване към кандидатите за нотифицирани органи да използват унифициран за всички държави членки формуляр за заявление и придружаваща документация по образец – посочен в Приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013. Със Законопроекта се създава правна регламентация на регулярността на годишните планирани проверки на нотифицираните органи и техните подизпълнители – веднъж на 12 месеца за нотифицираните органи с повече от 100 клиенти и на 18 месеца за другите нотифицирани органи. Предлаганите законодателни промени не въвеждат нови регулаторни режими и такси за икономическите субекти и не създават допълнителна регулаторна тежест за бизнеса. Разрешенията за оценяване на съответствието за ин витро диагностичните медицински изделия ще се издават съгласно действащата национална процедура, описана в Закона за медицинските изделия, тъй като Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013 не е приложим за тях. В хода на дискусията госпожа Мери Пейчева – директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството” в Изпълнителната агенция по лекарствата, изрази подкрепа за Законопроекта от името на Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя допълни, че правното регламентиране на Изпълнителната агенция по лекарствата като определящ орган, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013, ще позволи Агенцията да изпълнява всички функции и задачи по отношение на медицинските изделия, с цел постигане на защита на общественото здраве. представените на вниманието на членовете на Комисията по здравеопазването писмени становища на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българска асоциация на търговците на медицински изделия е изразена подкрепа за Законопроекта. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „за” – 16, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова. Откривам разискванията, уважаеми колеги народни представители. Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия, № 502-01-10,

Постъпили са доклади от комисиите, на които е разпределен Законопроектът. Водеща е Комисията по здравеопазването. Има доклад и от съпътстващата Комисия по бюджет и финанси. За първо гласуване докладът на Комисията по здравеопазването ще ни бъде представен от госпожа Дариткова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г. На свое редовно заседание, проведено на 19 февруари 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г. На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването – д-р Петър Москов, заместник-министрите на здравеопазването: д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, д-р Адам Персенски, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването. Той запозна народните представители с основните предложения в него, като поясни, че с предлаганите законодателни промени се реализира част от одобрената от Министерския съвет на 18 февруари тази година Концепция „Цели за здраве 2020”, която формулира националните дългосрочни приоритети на България в областта на опазване на здравето на гражданите като фактор за устойчив растеж. На първо място, министърът на здравеопазването посочи, че със Законопроекта се предвижда възстановяване на договорното начало при определянето на методики за остойностяване и заплащане обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите на изпълнителите на медицинска помощ, както и санкциите при неизпълнение. Тези отношения ще са част от Националния рамков договор за медицинските дейности, съответно от Националния рамков за денталните дейности. Законопроектът предвижда възстановяване на арбитражните комисии, които ще разглеждат възраженията на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случаите на констатирани нарушения по Национален рамков договор. Създава се правна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, добра фармацевтична практика, на утвърдените медицински стандарти, на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор. Съвместните проверки ще се осъществяват от районните здравноосигурителни каси, Изпълнителна агенция „Медицински одит”, регионалните здравни инспекции и съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на медицинските сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти и на магистър-фармацевтите, по предварителен ежегоден план, утвърждаван съгласно предвиденото в Законопроекта. Целта на съвместните проверки е по-ефективен контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска помощ. Законопроектът предвижда регламентирането на правно задължение за Националната здравноосигурителна каса да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите за заплатените от нея здравни услуги, както и на правни основания за прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, по отношение на когото се констатира системно нарушение на изискванията за качество. Предлага се разделяне на пакета от медицински услуги, заплащан със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на основен и допълнителен. Медицинските дейности, включвани в двата пакета, ще продължат да се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването. Предвиждат се промяна в числеността на Надзорния съвет на Касата, като се увеличават с двама представителите на държавата, както и промяна в терминологията на закона по отношение на медицинските дейности – вместо да се заплащат – да бъдат закупувани от Националната здравноосигурителна каса. Като част от мерките за подобряване на събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се предлагат мерки за повишаване на личната отговорност на гражданите по отношение на солидарния модел. Министърът на здравеопазването отбеляза предвиденото със Законопроекта поетапно повишаване – с 5 на сто годишно от началото на 2016 г., на размера на здравноосигурителния доход, върху който държавата внася вноски за лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за държавното обществено осигуряване. Промените в областта на лекарствената политика са в посока на: създаване на правна регламентация за въвеждане на централизирано договаряне на различни видове отстъпки на лекарствени продукти между Националната здравноосигурителна каса и притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители цел оптимизиране разходите на касата, създаване на механизъм за договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък. В тази връзка Законопроектът предвижда лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки, да не бъдат включвани в Позитивния лекарствен списък. Министърът на здравеопазването отбеляза и предлаганата правна регламентация за въвеждане на оценка на здравните технологии при включване в Позитивния лекарствен списък на лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, с която се цели извършването на внимателен, мултидисциплинарен анализ на ефективността и безопасността, и на други видове показатели на иновативни лекарствени продукти. С цел създаване на ясни алгоритми за лекарствено лечение, със Законопроекта се предвижда в срок от три месеца от влизането в сила на Закона, медицинските научни дружества да представят фармакотерапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, които да бъдат одобрени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. представените на вниманието на членовете на Комисията писмено и устно изразени становища от съсловни, пациентски, неправителствени организации се изрази подкрепа и се направиха конкретни препоръки за промени в Законопроекта. Председателите на Управителните съвети на Българския лекарски съюз – д-р Цветан Райчинов, и на Българския зъболекарски съюз – д-р Борислав Миланов, се обединиха в изказванията си, като изразиха подкрепа по отношение на предлаганото възстановяване на договорното начало при определянето на методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, контрола по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ и санкциите при неизпълнение. Председателят на Управителния съвет на Българския и председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи госпожа Милка Василева изразиха положително становище относно предвидената в Законопроекта възможност за извършване на съвместни проверки от членове на съсловните организации и държавните контролни органи и участието на съсловните организации в арбитражните комисии. В рамките на обсъждането народни представители представиха своите мнения и отправиха въпроси към министъра на здравеопазването, част от които, свързани с въвеждането на основен и допълнителен пакет на медицинските дейности, необходимостта от нормативно регламентиране на критерии за оценка на удовлетвореността на пациентите. В отговор, д-р Москов отбеляза, че Министерството на здравеопазването подкрепя създаването на ясни правила и критерии за оценка на удовлетвореността на пациентите, без да се допускат възможности за проява на личен субективизъм. С цел ефективно разходване на средствата за здраве, се предлага прегрупиране на финансовите ресурси чрез въвеждане на основен пакет здравни дейности, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, насочен към профилактика и лечение на основните заболявания, причиняващи смърт и загуба на работоспособността, насочен и към осигуряване на по-добро детско и майчино здравеопазване, и въвеждане на допълнителен пакет здравни дейности, който да позволи планиране чрез листа на чакащите. В допълнителния пакет ще попаднат заболяванията, които не са основни причинители на лошия здравно-демографски статус на нацията. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 10, „против” – 6, „въздържали се” – 2, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 502-01-13, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г.”

На заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Министерския съвет. В заседанието взе участие заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, който представи Законопроекта. Основните промени са следните: Със Законопроекта се връща договорното начало при определяне на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите.

като така ще се засили участието на съсловните организации при определяне качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултата от извършеното лечение. Списъкът на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се предвижда да се утвърждава от Надзорния й съвет. С оглед формирането на здравната политика, министърът на здравеопазването ще утвърждава критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от НЗОК. Възстановяват се арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случая на констатирани нарушения на Националния рамков договор. Създава се правна регламентация за извършване съвместни проверки за спазване правилата на добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика, правилата за добра практика на утвърдените медицински стандарти на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Те ще се осъществяват от Районната здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция медицински одит, регионалните здравни инспекции и съсловните организации. Националната здравноосигурителна каса се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациенти от заплатените от нея здравни услуги, като се предвижда прекратяване на договор с изпълнител на медицинска помощ, при който се констатира системна неудовлетвореност от страна на пациента, както и прекратяване на договора с изпълнител на медицинска помощ, който системно нарушава изискванията за качество на медицинската помощ, предвидени в националните рамкови договори. Пакетът от медицински услуги, който НЗОК заплаща, се разделя на основен и допълнителен, което ще бъде регламентирано с наредба на министъра на здравеопазването. Предвижда се увеличаване състава на Надзорния съвет на НЗОК с двама представители на държавата, с което ще се създадат условия за оптимално изпълнение на неговите задължения, предвид увеличаването на функциите му. Основните дейности на органите на управление на НЗОК са свързани с изразходване на публични ресурси, поради което е целесъобразно държавата да се ангажира с повече отговорности в управлението на НЗОК. Предвижда се да започне поетапно повишаване размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване с пет на сто годишно от началото на 2016 г. до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, обществено осигуряване. Като част от мерките за подобряване събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване приходната част на бюджета на НЗОК, освен увеличаването на вноските от държавата, се предлага и въвеждането на допълнителни мерки за повишаване отговорността на гражданите, да участват с личния си принос в солидарния модел. Въвежда се централизирано договаряне на различни видове отстъпки на лекарствените продукти между НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители с оглед намаляване на разходите й. Създава се процедура за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти за период от три години. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 11 народни представители, „въздържали се” – 4 народни представители, без „против”.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

Моля народните представители, които желаят да участват в него, да дадат заявка за това. Господин Райнов е първи. Имате думата, доктор Райнов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Мисля, че в двата доклада много подробно бяха маркирани промените в Закона за здравното осигуряване. Ще се спра само на някои от тях. Сред тях са предложенията като връщане на договарянето на цени и обеми между НЗОК и съсловните организации, връщане на арбитражните комисии. Наблягам на думата „връщане”, защото това бяха неща, които действаха до 2010 г. пак някои от тук присъстващите хора ги отмениха. Не съм си направил труда да извадя мотивите, с които ги отмениха. Ще се спра на едно от тези неща – договарянето. Само преди няколко дни избрахме нов управител на Националната здравноосигурителна каса, който е категорично против връщането на договарянето на цени и обеми между НЗОК и съсловните организации. За разлика от Вас, аз зная защо е против – защото д-р Глинка Комитов участваше в преговорния процес в други години и виждаше как понякога преговорният процес зацикляше и се стигаше до невъзможност за подписване на рамков договор.

Следващото предложение в Закона за здравното осигуряване – виждаме нещо, което граничи с цинизъм – повишаване с 5% на размера на осигурителния доход, върху който държавата внася осигуровките за лицата по чл. 40, ал. 3

знаете, през 2010 г. Отново тежестта за здравната система пада върху редовите граждани, върху тези близо 2 милиона работещи граждани, а държавата застава отстрани и вече законово няма никакви притеснения какво ще плаща и какво няма да плаща. Понеже тежестта отново пада върху гражданите, виждаме как след гратисния период се опитваме да задължим лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановят чак 15 години

срещу погазване на законовите права и интереси на своите граждани. Стигаме до най-основното – прословутия здравен пакет. Според действащия Закон основният пакет от здравни дейности в момента се гарантира от Националната здравноосигурителна каса. Какво се предлага тук? Новото предложение е за разделяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, на основен и допълнителен с регламентиране на възможност за заплащане на допълнителен пакет и от лицата, извършващи доброволно осигуряване. Това по същество представлява генерална промяна на здравноосигурителния модел, установен в

Мотивите към Законопроекта също не изясняват целта на предложената промяна, както и в неизпълнение на чл. 28 от Закона за нормативните актове не са показани финансовите

НЗОК. Тя ще гарантира ли само основния, или основния и допълнителния пакети? В случай, че ще покрива и двата пакета, се поставя въпросът как ще се съотнася задължението на институцията по плащането на дейностите от допълнителния пакет със задължението на застрахователните дружества за същия пакет? Ако едно лице е осигурено в НЗОК и допълнително, кой какво ще поема – тук отговор няма. В случай че гарантирането на допълнителен пакет е алтернативна възможност, се поставят следните въпроси. правните последици относно размера на задължителната здравноосигурителна вноска еднакви ли ще са при осигуряването в НЗОК само за основния, или ще бъдат различни, когато се осигурява за основен и допълнителен Как ще се отрази и какви ще са последиците от разделянето на пакета по отношение на лекарствените продукти, медицинските изделия, диетичните храни, заплащани напълно или частично от НЗОК? Както виждате, тази промяна поставя много повече въпроси, отколкото да предлага решения. Говорил съм с част от колегите, в това число и от управляващите, които имат

какви бяха мотивите, когато се закри здравното осигуряване и всичко се прехвърли към застрахователния сегмент на пазара. Тоест пак въпроси, въпроси, въпроси. Стигаме до следващия въпрос – за прехвърлянето на отговорността за

в зависимост от държавната стратегия и приоритетите за развитие на здравеопазването, както и определяне на прословутите социалнозначими заболявания в страната, а НЗОК, като финансираща институция, следва да изпълнява заложеното в законодателството

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за лекарствата в хуманната медицина лекарствената политика е част от държавната здравна политика в Република България и се осъществява от министъра на здравеопазването. Същевременно списъкът на заболявания, за чието лечение НЗОК плаща, е част от лекарствената политика на страната. Именно на това основание министърът е органът, който следва да определя в наредба цитирания списък. Затова будят недоумение предложените в Законопроекта текстове, с които министърът на здравеопазването се лишава от едно съществено правомощие, едно от малкото правомощия в областта на лекарствената политика, като същевременно неоснователно същото нещо се прехвърля върху отговорностите на Националната на НЗОК. Съответно Надзорът на НЗОК е орган за управление на институцията, чиято основна функция е разходване на средствата от здравноосигурителни вноски, здравноосигурителни плащания. Точка. По закон НЗОК осигурява изпълняването на здравната политика. В никакъв случай тя няма право да създава нова здравна политика! На това основание предложението за прехвърляне на правомощията по определяне на въпросния списък на Надзора на Касата не отговаря на компетентността и функциите му. Следващото нещо – увеличаване квотата в Надзора с още двама от държавата,

Тук възниква въпросът: кое налага това нещо, при условие че председател на Надзора е заместник-министър на финансите, в Надзора има двама от заместниците на министъра и се предлагат още двама души вероятно се предвиждат още двама заместник-министри на здравеопазването, които трябва да влязат там? Отново отиваме на варианта: при това положение не е ли по-лесно Надзорът на Касата да се превърне в една дирекция към Министерството на здравеопазването? имаме и фиксирани бюджети, оттам нататък нещата стават много по-простички за управление и за административен контрол. Уважаеми колеги, това са само част от проблемите – не бих искал да Ви губя времето с подробно обяснение на всички други проблеми, които се залагат в този Законопроект. Накрая завършвам с това, че широко рекламираните промени в Закона за здравното осигуряване в никакъв случай няма да подобрят достъпа на българските граждани до здравни услуги – по-скоро създават допълнително затруднение на цели групи от тях. Не се решава нито един от основните проблеми в сферата на здравеопазването! И нещо много важно. Докато сега обществото беше разделено само в социален аспект

Сега създаваме нова плоскост – осигурените, съвестните, които си плащат всеки месец здравната вноска, ги делим на такива, които имат достъп до здравните услуги сега и веднага, и други, които вече са в Листата на чакащи и ще чакат, ще чакат, ще чакат. Вероятно Вие ще кажете какво ще чакат. Само да не Ви се случва Вие да бъдете в този списък, колега. И накрая, изкушавам се за пореден път да припомня на министъра, че е министър на всички български граждани и трябва да защитава техните интереси, а да не се държи като председател на съсловна организация. Там си има други органи за управление. Поради тези причини „БСП лява България” няма да подкрепи Законопроекта, въпреки че, в интерес на истината, има няколко рационални неща, които бихме подкрепили. Но като цяло, понеже е първо четене, ние не подкрепяме философията на този Законопроект, който отново разделя обществото. Благодаря Ви. Не виждам желаещи за реплики. Следващо изказване? Господин Добрев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Няма да правя анализ на целия Законопроект, а искам да коментирам пред Вас два акцента от него.

е на базата на разделяне на пакетите на основен и допълнителен. Въвеждането на това разделяне Министерството има финансови съображения за това и съображенията са да се постави акцент върху социално значимите заболявания и тези, които определят основната смъртност. Нещо, което широко широко подкрепям. На второ място, предлага се създаване в тази насока на втори стълб на финансиране чрез, подчертавам, лични вноски, включително чрез частни здравнозастрахователни дружества. Уважаеми колеги, това е важно за регламентиране на допълнителните плащания, избягване на допълнителните плащания, които съществуват в момента, директно от пациента, на кешовите такива – те да бъдат регламентирани допълнително със здравноосигурителни вноски. И на следващо място, това е пътят, по който ще се върви към отпадане монопола на една-единствена Здравноосигурителна каса допълнителните здравни осигуровки, които да покрият цялостно всички нива на лечение и на консумативи, включително скъпоструващи медицински консумативи. Вторият акцент, който искам да споделя с Вас – контролът на качеството, удовлетвореността на пациентите и ефективността от лечението. Много важно условие в в цялостния процес на ефективността на лечението, което се осъществява с обществен ресурс. Донякъде това и сега се постига чрез алгоритъма на клиничните пътеки, но това съвсем не е достатъчно. Аз одобрявам тезата, становището, идеята за включване на съсловните организации в този контрол – Българския лекарски съюз, Фармацевтичния съюз, Съюза на специалистите по здравни грижи – акушерки, сестри, в групата на тези проверяващи ще бъде РЗИ – основният представител на Министерството в регионите и основен контрольор от името на Министерството, на медицинския одит. Подчертавам, че тук са експертите, тук са квалифицираните хора, които могат да правят допълнителен анализ на качеството и резултатите от лечението. Последно, искам да заявя, че това са маркирани основни намерения и много важни за всички нас ще бъдат подзаконовите актове, които предстои да видим и които ще внесат допълнително яснота в начина на приложението на идеите, залегнали в този Законопроект. Така го виждам.

Господин Иванов, виждам че вдигате ръка, но преди Вас има други записали се. Ще направя опит да редуваме изказванията от парламентарните групи. Затова сега давам думата на господин Великов.

Съобразно чл. 143 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание декларирам частен интерес по смисъла на Закона за конфликт на интереси. След това ще се изкажа по духа на Закона, който днес трябва да приемем,

колегата Емил Райнов, ми дава основание да подчертая въпроса за задължителното договаряне на отстъпките, което е изтъкнато като средство за предвидимост и за намаляване на разходите на Касата, да се направи по начин, който да не нарушава интересите на пациента, а напротив – те да бъдат защитени. Кое ми дава основание за такова съждение? Ако предположим, че има едно-единствено лекарство за дадено заболяване – то вероятно ще е по-рядко заболяване – което е създадено от дадена фармацевтична компания след дълги изследвания, както знаете, минало е през съответните клинични проучвания, минало е през одобрението на ЕМА, или FDA, ЕMА за нас е важното, съответно е регистрирано и в страната, но не се постигне договорена отстъпка между фирмата производител и притежателя на разрешението за употреба или пък съответно представител от тук, ако не се постигне отстъпка, тъй като фирмата примерно не може да си позволи повече от 3%, а НЗОК примерно иска 10 или 20%, тогава това лекарство, независимо че е единствено за даденото заболяване, няма да бъде вписано в Позитивния лекарствен списък и съответно болните ще трябва да си плащат сами, или да се стигне до някакви неблагоприятни последици. Също така би могло евентуално да се изключи и от Позитивния лекарствен списък, ако поради някакви причини, включително и с оценка на здравните технологии се стигне до извод, че това лекарство не е достатъчно ефективно, макар че в повечето случаи фирмите производителки използват напоследък молекулно-генетични методи, за да са сигурни, че лекарството е показно. Във връзка с това ние виждаме в § 11, точки 6, 7 и 8, че критериите за задължителното централизирано договаряне на отстъпките се предвиждат в подзаконов нормативен акт – наредба. За да се избегнат спекулациите, че може неправомерно да се влияе на пазара и да се ограничи и конкуренцията, разбира се, но и достъпът най-вече на пациентите до лекарствено разрешение от Европейската агенция, не е ли по-правилно критериите, свързани с такава генерална промяна, да се разпишат в Закона, както това би било целесъобразно, или най-малкото да се съобразим с указа за прилагане на Закона за нормативните актове – чл. 45, ал. 1, Проектът на акта по прилагане на Закона се изготвя заедно със Законопроекта и се приема от срока на влизане и така нататък? Най-малкото, което бих помолил господин Министъра като вносител, да каже тук, пред нас, какви са тези критерии за задължително централизирано договаряне на отстъпките, за да сме сигурни, че няма да има някакъв субективен елемент и за да не може една такава постановка да бъде атакувана и от нашите опозиционни опоненти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. Не виждам да има желаещи. Продължаваме с изказване – господин Хасан Адемов, заповядайте на трибуната. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам с голямо съжаление своето изказване за това, че с този Законопроект, уважаеми господин Министър, Вие пропуснахте възможността да потърсите надпартиен консенсус между парламентарно представените политически сили. Защо казвам това? Защото съм убеден – както аз, така и моите колеги от Парламентарната група на Движението за права и свободи, че такива непопулярни мерки в здравеопазването, в социалното осигуряване и подпомагане, в образованието винаги са устойчиви само и единствено ако бъдат подкрепени от по-голямата част от парламентарните групи. Пак повтарям, съжалявам страшно много, че пропуснахте възможността да потърсите консенсус. Доколкото разбирам от колегите от управляващата коалиция, не е потърсено и тяхното мнение преди внасянето на Законопроекта в пленарната зала, но това е проблем, който трябва да решавате Вие в рамките на коалицията. Аз обаче, господин Министър, преди да пристъпя към основната част на моето изказване, искам да се опитам да формулирам два въпроса, които според мен са много важни. Първият въпрос е:

Наложи се по настояване на работодатели и синдикати, след като Законът беше гласуван в Комисията по здравеопазването, да бъде разгледан и в Уважаеми господин Министър, Вие сте представител на дясна политическа сила, на демократична политическа сила, а демокрацията предполага спазване на правила и процедури. Това са процедури и правила, разписани в закони. Моята молба е да бъдете така добър да се придържате към законовите текстове, към процедурите и правилата, защото това е всъщност сърцевината на демокрацията – спазването на правилата и процедурите, за които Вие многократно настоявате, и с основание настоявате. е вторият въпрос: многократно сте заявявали, че това е един от важните закони, основополагащите закони, които ще променят системата на здравното осигуряване, ще оптимизират разходите в системата, ще въведат ред и правила. Оказва се обаче, че или това, което казвате, не е вярно, в което се съмнявам, или не е обяснима другата позиция

Ако Вие бяхте настоявали пред ръководството на Народното събрание, че това е Закон, който в много кратки срокове трябва да бъде приет, нещата щяха да изглеждат по друг начин. Защото в този случай остава съмнението, че има някакъв проблем, има някакви противоречия, които искате да изгладите в този период, но това, пак повтарям, е Ваш проблем. Разбира се, ние от Движението за права и свободи не можем да не подкрепим очевидни намерения за подобряването на контрола чрез въвеждането на съвместния контрол. Там имаме някои бележки от рода на участниците в този съвместен контрол. Например регионалните здравни инспекции по моему нямат работа там. Проверката на качеството е в юрисдикцията, по всички правила на изкуството, на съсловните организации, а медицинският одит е този, който може да проверява качеството от гледна точка на спазването на стандартите, както е записано в Закона за здравето. И нещо повече, господин Министър, по отношение на арбитража. Там също трябва да има промени в състава на тези, които участват в самия арбитраж, за да бъде той ефективен. По отношение на така нареченото „възстановяване на договорното начало”. Да, всички ръкопляскаме, всички аплодираме възстановяването на договорното начало, само че спомнете си – тези, които са били тогава в Народното събрание, защо беше въведен механизмът обемите и цените да бъдат определяни от Министерския съвет, при положение че не се постигне договаряне? Сега Вие сте в прекрасни отношения, в добри отношения с Лекарския съюз, подписвате Рамковия договор, но ако дойде време, когато в края на годината те откажат подписването на Рамковия договор, кой ще определя обемите и цените? Тоест защитният механизъм отсъства. Аз не казвам, че Министерският съвет трябва да прави това. Казвам, че трябва да има положени максимални усилия да се постигне съгласие, договаряне, но защитният механизъм го няма. Изведнъж ще блокира ще блокира механизмът, няма да може да работи системата и тогава ще се наложи пак да направим това, което направихме онази година, вече не помня коя беше. И още едно уточнение. Според нас твърде фриволно се използва терминът „реформа”. Аз съм изключително претенциозен към съдържанието на тази дума, наречена „реформа”. Ако етимологично се отнесем към съдържанието на думата „реформа”, ще разберем, че става въпрос за нова форма, за нов дизайн. Тук обаче в никакъв случай не става въпрос за параметрични промени на модела, нито един от параметрите не се променя. Предлагат се някакви мерки, които според Вас ще доведат до оптимизиране на системата. Това, което се предлага сега, според мен са мерки,

трипартитно управление на Националната здравноосигурителна каса. Вие сте над такива неща като Конвенция № 102 на Международната организация на труда. Вие сте над такива неща като участие на неправителствения сектор в управлението на публичните фондове. Но, уважаеми господин Министър, кой Ви дава правото като автентичен представител на дясна партия да бъдете проводник на държавно-общественото начало в здравеопазването? Предлагате двама човека допълнително от държавната квота, при положение че от Вашия екип, от Вашия политически кабинет вече квотата е изчерпана. Можете спокойно да се обърнете към лидера на Вашата партия, той да се обърне към министър Лукарски по изпитаната схема и накрая да го отнесе секретарката, както се казва в такива случаи. Само че Реформаторският блок няма да бъде изкушен от това да предложи свои кандидатури в Надзорния съвет. И Вие знаете защо. Защото за участие там няма заплащане, уважаеми господин Министър! На следващо място, искам да Ви кажа само две числа. Средномесечно осигурените лица плащат по 46,40 лв. – тези, които са активната част от българското население,

242,66 лв. На този фон, при положение че натоварвате активната част от населението, работещите хора, изведнъж предлагате държавата, която плаща близо три пъти по-малко отколкото осигурените лица, да участва в управлението на Надзора с двама човека повече, да поема отговорност. Ще видим каква ще бъде отговорността в края на годината. И нещо друго, уважаеми господин Министър. В случая става въпрос за драстично нарушение на солидарността. Това е съкрушителен удар срещу солидарността, защото активните български граждани губят интерес да се осигуряват задължителното здравно осигуряване. Губят и доверието от това, че държавата плаща по-малко, а участва с повече хора в Надзора. Разбирате прекрасно за какво става въпрос. Нещо повече. Представителите на Вашата парламентарна група Представителите на Вашата парламентарна група с основание много често говорят за възстановяване на справедливост. Уважаеми господин Министър, в предложението, което правите, Вие всъщност

Плащат малка част от хората. Те не са представени в Надзора на Касата. Естествено е, че ще имат основание да загубят доверие в системата. Още няколко думи. Много неща бяха казани за основния и допълнителния пакет. Вие ще останете в историята, господин Министър, като министърът, който е въвел официално доплащането и листата на чакащите. Много често говорите за критерии, използвате често израза: „ясни критерии, правила, процедури”. Кажете ми кои са ясните критерии критерии да влезеш в листата на чакащите?! Основният пакет е създаден с презумпцията зад всеки болен да стоят здравните осигуровки на всички български граждани. Това е смисълът на солидарния модел. С това предложение за разбиване на основния пакет Вие, макар и привидно да преследвате здравни цели, защото да преследвате такива цели е правилна политика, разбивате солидарността и създавате страшно много въпроси. Кои ще влязат в листата на чакащите? Това ще бъде определено с наредби. Кой знае към днешна дата как ще изглежда този основен пакет, за който Вие говорите? И можете ли да ни кажете само с едно изречение – дали този допълнителен пакет е част от задължителното здравно осигуряване или е вън от него? Ако е вън от него, кой ще плаща? Ще плащат осигурените български граждани, ще плащат застрахователните фондове. Но ако сложим в един кюп от основния пакет осигурени по силата на осигурителното законодателство, където се плаща за осигурителни рискове, и застрахователи, които плащат за щета, какво ще излезе от този механизъм? Какъв ще бъде този неясен за европейската практика абсурд?! Затова, господин Министър, молбата ми е да помислите сериозно как трябва да изглеждат тези пакети, за да могат да бъдат изпълними Вашите предложения. И още нещо. Къде са гаранциите, че тези, които влизат в основния пакет – социално значимите заболявания, детското и майчиното здравеопазване, за тях ще бъде гарантирано финансирането при този бюджет на Здравната каса?! Вие сте в условия на заварен бюджет. Ще увеличавате цените на клиничните пътеки? Откъде ще икономисате финансов ресурс? Това се въпроси, които чакат своите отговори и Вие знаете, че това са не въпроси адхок, не са въпроси за заяждане, а по моему поне са сериозни Няколко думи по отношение на мерките за увеличаване на събираемостта, и с това приключвам. Това, което предлагате, господин Министър, е съкрушителен удар върху фигурата на погасителната давност на публичните задължения. Нали знаете, че има ДОПК,

или сте за нещо друго? Категорично заявявам, че ние сме за това обхватът на българските граждани да бъде по-голям. Вие като представител на дясна политическа сила вместо това предлагате тези по моему екзалтични мерки, а трябваше да предложите нещо друго. Трябваше да проведете сериозен разговор с шефа на Националната агенция за приходите. Трябваше да проведете сериозен разговор с министъра на труда и социалната политика, защото близо 100 хиляди са българските граждани, които са трайно безработни с регистрация над една година. Близо 200 хиляди са безработните, които са с регистрация над две години. Тоест близо 350 хил. човека са тези, които искат, но не могат да се осигуряват. Това е сериозната дискусия. Трябваше да говорите и с шефа на НАП как да подобрите събираемостта. Трябваше да поговорите с шефа на НАП 254 хиляди български граждани по тяхна информация, които могат да се осигуряват, но заради липса на доверие не го правят. Всички тези въпроси чакат своя отговор, уважаеми господин Министър. И те не могат да бъдат компенсирани с поведението, което Вие имате в публичните изяви. Нямате нужда от артистичност, от емоционалност. Имате нужда от това да предложите управленски решения. За съжаление това, което предлагате, не са управленски решения, а по-скоро популизъм, който няма как да бъде подкрепен от Движението за права и свободи.

уважаеми дами и господа народни представители!

Разбира се, за всяко едно от съвсем основателните притеснения или желания за подобряване на текстовете в закона – затова съществува парламентарната процедура между първо и второ четене, за да могат те да бъдат изчистени. Накратко ще кажа няколко неща по принцип и след това ще отговоря на част от натрупалите се неща. С промените в Закона за здравното осигуряване ние правим основно следните неща. Първо, изчистваме източниците на финансиране в системата. С конфигурирането С конфигурирането на основния и допълнителния пакет и допълването им от спешния пакет ангажиментите са ясни: ангажиментите на държавата – към спешния пакет, ангажиментите на задължителното здравно осигуряване – към основния пакет и с иск към допълнителния, и все по-нарастващата във времето възможност, доброволното здравно застраховане да навлиза с реална причина ние да го търсим, а то да предлага на нас като граждани гъвкави пакети. Това е единият от стълбовете – ясни източници на финансиране. Ясно е какъв тип финансиране за какво отговаря. Втората Втората промяна, която частично в този Закон започва и в законите, които в момента носят своята подготовка, съответно за лечебните заведения и за здравето, ще бъде допълнена. Това е отговорът на въпроса защо се изхарчват парите по тези предварително вече ясно фиксирани направления. Тоест старата идея, която, надявам се, всички споделяте да започнем да плащаме за резултат и да престанем да плащаме за дейност. Това е свързано с, отново повтарям, наистина ясен подзаконов нормативен акт, регламентиращ, първо, критериите за качество, заради които Касата от името на мен, като здравно осигурен, оценява дейността на лечебното заведение и, и, второ –ясни критерии за удовлетвореността на пациентите. Бързам да отворя скоба и да кажа, че ние не откриваме топлата вода. Това не съм го измислил аз, не го е измислил екипът ми, не го е измислило мнозинството. Такива критерии за качество и удовлетвореност – ясни, разписани в конкретни таблици, съществуват във всяка една от добрите европейски държави. Втората група проблеми, на които търсим решение през промените в Закона, е различният подход към начина, по който се случва регулацията и начинът на заплащане от публични фондове на лекарствата. Предвиждаме ред текстове това също не е застинала материя и може да търпи подобрение между първо и второ четене – които, първо, дават гаранция за това, че лекарствените средства, които заплащаме през нашите здравноосигурителни вноски, ще може да се случи само тогава, когато има гарантираната им ефективност. Изследването на здравните технологии, което е дълъг и сериозен научен процес, е нещо много по-различно от всичко, което досега българската държава е правила и което прави всяка уважаваща себе си европейска държава – да докаже наистина ефективността спрямо цената на този медикамент и чак след това да подлежи на включване в плащане от публични фондове. Ако някой спори с това, наистина означава да спори с цялата европейска практика. На трето място, отново връщаме и усъвършенстваме механизми, които са доказани в практиката като добри. Противно на това какво някои от Вас мислят за мен, аз търся разговори и консенсус и със съсловни организации, и с фармацевтична индустрия, и с неправителствени организации. Тоест договорното начало, арбитражът, всички тези стъпки са важни наистина, за да може всички участници, всички носители на мнения в тази система да застанат зад консенсус, както се случи, между другото, за първи път от много години, тази година. За първи път беше извървян целият път и съсловните организации застанаха не просто зад рамковия договор, а зад методиката за цените и зад механизмите, записани вътре, за спазване на бюджетния контрол. Не помня кога това нещо се е случило преди това и ако сте честни, ще го отдадете като заслуга на това мнозинство и на тази политическа воля това да се случи. Конкретно.

Той каза: „Това, което се предлага от Министерския съвет, е генерална промяна на осигурителния модел”. Много моля това да бъде запомнено от всеки един, който живее и продължава да живее с опорната точка, че правителството не предлага промени и не предлага реформи. Защото когато това е констатирано от опозицията, очевидно е така.

Това твърдение е или абсолютно невярно, тоест лъжовно, или означава неразбиране на това какво всъщност се случва с българските пациенти сега. Нямам представа. Може би наистина нямате представа, дами и господа народни представители от опозицията, по какъв начин се осъществява лечението на българските граждани. То в момента не е гарантирано, въпреки че в Закона Вие сте записали, че Касата го гарантира. Не е и безплатно, въпреки че Вие сте записали в Закона, че е безплатно. Казвате, че разделянето на базов и допълнителен пакет ще направи здравеопазване за бедни и богати. Точно обратното вкарването на базов и допълнителен пакет всъщност изравнява достъпа, независимо от социалния статус на всеки здравноосигурен български гражданин до възможност за качествено и пълноценно лечение срещу масовите, социално значимите заболявания – това, което в момента не е факт. Не е факт! факт! Ако отидете в българска болница – не знам дали ходите и къде се лекувате – Вие ще видите наистина опашки от чакащи за важни, животозастрашаващи, социалнозначими заболявания. С формирането на базовия пакет при остойностяването на дейностите в него, разширяването на лимитите му ние ще гарантираме за здравноосигурените български граждани възможността за адекватно, пълноценно и безплатно лечение за всяка една група от тези заболявания, които водят до лошите социално-демографски показатели. Всичко друго е или неразбиране на действителността, или наистина грозно. Листите на чакащите, с които аз съм щял да се прочуя като въвеждащ ги.

Добре, нека да е 2006 г. Общо взето за един и същи политически период става въпрос, ако трябва да спорим за това. Така или иначе, те са част. Всяка една българска болница и в момента по Наредбата за достъпа има задължението да изработи своите критерии и механизми за формиране на листа на чакащите. ХАСАН Тоест Вие отричате в момента, че това е факт от 2005 г. Това е нормативен акт, Вие сте информиран човек, няма да спорите за това. Тоест това нещо вече е въведено. Това, което правим с формирането на базовия пакет, отново казвам: премахваме възможността срещу масови и социалнозначими заболявания да се формират листи на чакащите, както е сега.

МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Не, аз не спекулирам, аз говоря с факти. Спекулират тези, които казват, че в момента за българските граждани всичко е безплатно, защото така пише в Закона. Излезте на улицата и ги попитайте дали им е безплатно.

Госпожо Манолова, аз наистина не мога да отговоря на всичко, което Ви вълнува в този живот, но ще опитам. (Реплики.)

Напротив, изискването на разширяването на базата на плащащите, разбира се, и през последици за тези, които не плащат, е всъщност справедливостта. Защото да кажете, че държавата трябва да продължава да плаща за някой много повече, означава да товарите отново тези милион или милион и половина български граждани, доктор Адемов, които, първо, си плащат осигуровките, второ, си плащат данъците и през техните данъци държавата финансира определени социални групи. Това не е честно, нали така?! Защото държавата не ги намира тези пари някъде, държавата ги взема от моите данъци отново. Тоест ангажиментът на държавата е ясен. В този Закон за първи път е разписан ясен ангажимент за увеличаване ангажимента на държавата към здравноосигурителни вноски на лицата, които гарантират

И нека да не правим тази спекулация. Тоест целта на това нещо е разширяване общо на базата на плащане. В тази връзка на база на абсолютно обективните въпроси, които д-р Адемов зададе. Това, което правим в момента. НАП е в процес на изработване на активен регистър по ЕГН, който активно ще уведомява всеки един български гражданин на месечна база за непостъпила на негово име здравноосигурителна вноска. Целта на тази реформа в начина, по който се случва внасянето на здравната осигуровка, е да престанем да говорим дали са 200, 400 или 600 хиляди. Имахме спор и с НАП за това що за литература е да наречеш 200 хиляди

Статистика означава следното: да направиш механизми и това правим, през които всеки един български гражданин да има модела, своя канал, през който придобива здравноосигурителния си статус. Има различни групи, ще се спра подробно, защото това е важно и е спекулация от гледна точка на целите на закона. Има една група от около 130 хиляди души, които са млади деца, които между завършване на училище, когато са здравноосигурени и започване на студентския им живот преминават няколко месеца в подготовка, в изпити. В рамките на това те губят своя здравноосигурителен статус. Тази група не се осигурява през техните родители най-вече поради неинформираност. Предвидили сме една масирана информационна кампания в училищата, за да може това да спре. След това за всеки един български гражданин, не забравяйте какво огромно количество по социални индикации по същество държавата покрива като осигуровки за хората. За всеки един български гражданин, който не попада в социалните мрежи на държавата като здравноосигурен, но счита, че има такъв статут, предвиждаме и разработваме компилация от няколко - Вие бяхте социален министър - и сега съществуващи документа на социалното министерство с ясни критерии за това какво означава социално слаб, вътре в него и всеки един български гражданин, който не може, счита, че не може да плаща здравната си осигуровка по социални причини, ще предяви, активно обаче, от негово име в местното АСП желание за индивидуална социална анкета, тя ще бъде проведена, и ако се окаже наистина такъв статус, държавата ще поеме ангажимент да го осигурява. Това е начин социално слабите да могат да бъдат върнати вътре в системата, да могат да бъдат контролирани. Не, сега има процедура, в която при настъпило страдание, доктор Адемов, социалните плащат конкретния резултат от лечението. Съвсем различно е. Искате да кажете, че държавата осигурява в момента през активна процедура на анкетиране ли? Не, нали? И аз така мисля. Но ще започне да го прави и това е решението за социално слабите. Иначе за въпроса за давността и това какво предвижда предложеният от Министерския съвет проект във връзка с това колко, как и по какъв начин се възстановява здравноосигурителния статус на гражданите. Има достатъчно ясна юридическа обосновка, съставена от юристите на няколко министерства, на базата на която ние ясно казваме, че и досега има прецеденти. Първо в Конституцията е ясно казано, че всеки един български гражданин има право на здравна помощ и на лечение, уредено в специален закон. Специален закон е именно законът, чиито поправки разглеждате днес. Тоест начинът, по който това се случва, не противоречи на Конституцията, защото там е казано, че тези отношения се уреждат в този специален закон. В Закона за задълженията има давностен срок от 3 години. В ДОПК, който е специален спрямо Закона за задълженията закон, има давностен срок от 5 години. Тоест по тази логика за специалния закон ЗЗО може да бъде предвиден и друг срок. Но ние не казваме, че данъчните или НАП ще търсят активно от Вас, доктор Адемов, ако това е вашият случай, наказателно здравните Ви вноски повече от 5 години назад. Ние просто казваме, че ако след 1 януари 2016 г. Вие продължите поради някаква причина, тоест

да влезете в лечебно заведение като здравноосигурен, да платите вноските си назад от момента на възникване на здравноосигурителните задължения в държавата, доброволно. Бъдете така добър. Ако не, търсете своя собствен път в живота, защото солидарността означава следното. Ако аз и Вие плащаме 15 години, ние или сме идиоти или искаме същото от всички други. Ако Вие противоречите на това, Вие карате мен да се съмнявам в това има ли смисъл да продължавам да плащам здравни осигуровки. Красиво е да се говори как товарим някакви хора, само че всъщност тези хора товарят нас, плащащите и системата, и дават невъзможност на системата да лекува качествено. С колкото по-малко пари работи системата, толкова съответно лечението е по-компрометирано. Така че аз моля да не бъде отправян лош сигнал от тази зала, че това нещо може да продължава, защото когато излезе на сайта на Министерството законът, слушах включително присъстващи тук народни представители, ясен сигнал към обществото: спокойно, това няма да стане, ние знаем юридически начин, по който няма да Ви накарат да плащате здравни вноски.

минимум, според мен той при второ четене трябва да се промени до края на 2016 г., възможност на всеки един гражданин по сега действащите, преди евентуалното приемане на промените в Закона начини, тоест с вноски най-много до 3 години назад, ако случайно е решил никога да не плаща здравни вноски, да възстанови своите здравноосигурителни права. Но ако след 1 януари 2016 г. той влезе в тази клауза, наистина нека бъде така добър да бъде адекватен на това, което аз и всеки Вие и всеки един законопослушен български гражданин е правил чинно в годините. По въпроса за надзора на Касата. Странно е, че много, изключително голям шум се вдигна около това. Касата следно е вторият разпределител на публични средства, от над 3 млрд. годишно. Вие гласувате в тази зала политики в здравеопазването, считате, че те са правилните политики. Приели сте, че те са такива. За да може тези Ваши политики – Ваши политики, които Вие сте гласували, да бъдат приведени в действие, навсякъде в тази система, от политическата отговорност в Министерството, през административната субординация в болниците и през финансовия механизъм на Касата, Вие трябва да имате гаранцията, че тези политики се провеждат, а не се провеждат различни от гласуваните в парламентарната република, в парламента политики в здравеопазването. За тази цел в рамките на надзора на Касата е нужно повишено ниво на отговорност. Защото би ли ми припомнил някой миналата година при проведените неколкократни актуализации на бюджета на Касата, някой от партньорите вътре в Надзорния съвет, носеше ли отговорност? Някой потърси ли отговорност било от пациентска организация, било от синдикат, било от работодателска организация за двукратното избушване миналата година на бюджета на Не. Всички Вие потърсихте от държавата и тя плати това нещо. Ако държавата е тази, която носи отговорността, нека тя да може да има възможността да провежда определени решения, пак казвам, произтичащи от политиката, която Вие тук, в тази зала сте гласували. Непромяната на управлението на Касата, което някак си е фиксирано като много основен проблем в този закон, всъщност на мен ми казва следното. Че Вие сте доволни от начина, по който Касата се управлява към момента. Това означава, че сте доволни от липсата на абсолютно всякаква прозрачност при начина на изразходване на средства. Това означава, че сте доволни от това, че този орган – Надзорен съвет и оперативно ръководство на Касата си позволяват всяка година да бламират основния закона на държавата – Закона за бюджета. ХАСАН

Моля Ви, не влизайте в дебат с министъра! МИНИСТЪР ПЕТЪР МОСКОВ: Към гласувания бюджет на Касата и спазването му отговорност имат ръководните органи на касата, нали така, доктор Адемов? Ако Вие сте доволен от начина, по който това се е случвало досега, мисля, че сте един от малкото. Затова там е нужна промяна. Нужна е висока степен на отговорност, нужно е държавата да може да гарантира, че определена политика ще бъде провеждана през финансовите лостове, които има Касата.

Благодаря Ви, господин Москов. Колеги, има записани още 6 народни представители за изказване. Имаме по-малко от 4 минути, но все пак можем да чуем още едно изказване по поредността, за да има възможност за всички парламентарни групи. Господин Байрактаров, Вие сте наред.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

Аз ще се опитам да се включа в тези 4 минути. Хората, които се изказаха преди мен, са предимно членове на Комисията по здравеопазване. Много от тези дебати се водиха именно в тази Комисия и на голяма част от тях присъствахте и Вие, уважаеми господин Министър, но все пак искам да обърна внимание на някои важни акценти, защото това е важно да се знае. Всъщност около какво се водиха дебатите? Те не се водиха, и Вие много правилно отбелязахте, господин Министър, като краен резултат качество на здравната услуга или целта пациентът да бъде излекуван бързо и цялостно, повечето дебати се водиха около това как едни пари да бъдат усвоени. Нещо, което Патриотичният фронт не може да одобри по никакъв начин и никога няма да бъде съгласен. Нееднократно в тази зала от Патриотичния фронт сме заявявали, че е крайно време да се сложи край на тази порочна практика количество дейности за сметка на качество. Всъщност какви са резултатите днес в сферата на здравеопазване, която се е превърнала в сфера на не-здравеопазване. За последните 20 години България се превърна в най-болната нация в Европа. Нещо повече, ние се превърнахме в страна на първо място по болни деца на възраст между 12- и 16-годишна възраст. Само преди няколко дни Ви цитирах официалната статистика на Аз дори недоумявам, че тук лекари се изказваха по една философия, която по никакъв начин човек, ангажиран в тази дейност, не би следвало даже да коментира. Господин Адемов, аз ценя Вашето мнение, но Вие днес казахте, че зад всеки българин стоят осигуровките на всички останали българи.

Нека да не опорочаваме и да не продължаваме тази порочна практика на солидарен модел, който видите ли, да довежда в един момент до състояние, когато българското общество трябва да събира пари чрез дарение, за да изпратим поредното дете на лечение в чужбина. Това е лоша практика и именно чрез този закон се търсят мерки за нейното ограничаване. Нещо повече, чух много колеги да се изказват тук, но, след след като всички Вие, колеги, пак казвам – повечето от Вас лекари, сте толкова загрижени, бих Ви попитал: а къде се лекувате Къде се лекувате Вие самите?! Аз си направих една моя скромна справка и се оказа, че голяма част от тук – радетелите на развитието на българското здравеопазване, по някаква случайност винаги предпочитат да отидат да се лекуват в чужбина,

Ще продължа по-нататък с изказването си. Много хора се изказаха тук контрола върху изразходването на средствата от Здравноосигурителната каса. Пак ще повторя – само преди три месеца предишната шефка на тази Каса, пред една огромна част от народните представители в Бюджетната комисия, в прав текст заяви, че Касата и управлението на средствата в тази Каса се извършва без никакъв контрол. Питам аз: това ли трябва да стимулираме? Да продължават 3 милиарда да се харчат без контрол! (Реплика от ДПС.) Не, естествено, че не! Само че аз не чух нито един аргумент в тази посока освен, че видите ли, държавата щяла да вземе да национализира едва ли не Здравноосигурителната каса. Ама същата тази държава всяка година през механизмите за актуализация на бюджета на Касата внася внася по 400 – 500 милиона. Тези 400 – 500 милиона не излизат от джобовете на здравно неосигурените, а излизат точно от джобовете на здравноосигурените, иначе казано – отговорните граждани. Е, ние трябва ли да защитим тези отговорни граждани? Или да продължим това безотговорно харчене на средства? Естествено, че не трябва. Пак казвам, Патриотичният фронт ще подкрепи този Законопроект. Естествено, ние ще си направим труда и усилията да го огледаме още веднъж и ако се налагат някакви по-прагматични решения, ще ги внесем между първо и второ четене, но философията на този Законопроект е правилна. Само искам да довърша. Години наред ние говорим за дефицити както в Здравноосигурителната каса, така и в НОИ. За първи път обаче едно министерство поема реална мярка – така ще се изразя, за повишаване на събираемостта и за връщане на голяма част от хората към техните здравноосигурителни права. Днес говорим и тече инициатива за създаване на временна комисия, която да установи задлъжнялостта на голяма част от болниците, само че никой не си задава въпроса: а всъщност как така всяка година огромна част от болниците все повече и повече задлъжняват? Каква е основната причина? Тя е ясна! Основната причина е, че голяма част от тези дейности са извършвани върху пациенти, които не са здравно осигурени, и ние всички останали трябва да плащаме. Естествено, има и много други причини. Една от тези причини, нееднократно съм я споменавал, е източване на Здравноосигурителната каса, но именно тук, в този закон се предлагат мерки за спирането на източването. Знам, че на много лекари този

система. Пак казвам, ние ще подкрепим на първо четене този Законопроект с намерението да го прегледаме внимателно и ако трябва да има допълнителни предложения между първо и второ четене, ще ги направим. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Байрактаров. Реплики? Няма. Утре продължаваме – редовно пленарно заседание, начало от 9,00 ч. с колегите, които са заявили желание за участие в дебата по този Законопроект. Закривам пленарното заседание.